Idemo sada na davanje mišljenja Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora na temelju zahtjeva za mišljenje o povredi Poslovnika zastupnika Gordana Marasa i Ranka Ostojića. Molim predsjednika Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Željka Reinera da dodatno obrazloži mišljenje. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na 53. sjednici održanoj 11. travnja, odlučio je o zahtjevu za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskog sabora koji su ovom odboru podnijeli zastupnici Goran Maras i Ranko Ranko Ostojić, dana 11. travnja 2019. godine. Sukladno odredbi Članka 236. temeljem svoje nadležnosti iz Članka 60. Poslovnika odbor je većinom glasova, 7 za i 2 protiv, dao slijedeće mišljenje, ja ću pročitat samo zaključak. Obzirom na navedeno, te uvidom u fonogram 11. sjednice Hrvatskog sabora od 11. travnja 2019. godine, odbor je mišljenja kako predsjedatelji nisu povrijedili odredbe Poslovnika Hrvatskog sabora. Zahvaljujem predsjedniku odbora. Sukladno Članku 236. Poslovnika o mišljenju Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav odlučuje se bez rasprave, stoga dajem na glasovanje slijedeći zaključak. Prihvaća se mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora na temelju zahtjeva za mišljenje o povredi Poslovnika zastupnika Gordana Marasa i Ranka Ostojića. Molim glasujmo. Utvrđujem da je većinom glasova 78 za i 12 protiv donijet zaključak kako ga je predložio Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. I time smo došli do kraja glasovanja. Sutra u petak u 9,30 nastavlja se točkom Prijedlog Zakona o privatnoj zaštiti. Hvala vam lijepa.